onda ćemo prije nego ove dvije najavljene točke raspraviti: - Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a, prvo čitanje, P.Z. br. 254;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 Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će u ime predlagatelja obrazložiti prijedlog kolega Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Klub HDSSB-a predlaže dopunu Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske. Ovaj naš prijedlog zakona je negdje otprilike oko možda i godinu dana u saborskoj proceduri. Raspravili smo ga u Odboru za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku. Srž, odnosno racio našega prijedloga a on se nadovezuje i na državno odvjetništvo Republike Hrvatske a u našoj raspravi istaknuli smo da se ovakvo zakonsko uređenje treba odnosi na Vrhovni sud Republike Hrvatske. odlukom koju supotpisuje predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. A Odbor Hrvatskoga sabora nadležan za nacionalnu sigurnost daje prethodno mišljenje. Zakonom je utvrđeno da se ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije imenuje na vrijeme od 4 godine te ista osoba može biti ponovno imenovana na dužnost ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije. Ravnatelj može biti razriješen ako trajno izgubi sposobnost za obavljanje dužnosti, ako ne provodi odluke predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske kojima usmjerava rad agencije ili odluke u svezi sa provedenim nadzorom nad radom agencije. Zatim zbog povrede Ustava, zakona i drugih propisa, zlouporabe položaja ili prekoračenja ovlasti, povrede tajnosti klasificiranih podataka ili zbog osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti. Klub HDSSB-a na ovaj članak dodaje dopunu iza stavka 3. predlažemo dodavanje stavka 4. koji bi glasio da ograničenje trajanja mandata ravnatelju sigurnosno-obavještajne agencije da ista osoba može biti ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije samo dva mandata uzastopno, dakle dva mandata po četiri godine zbog nekoliko razloga. Prvo zbog opasnosti zlouporabe sustava na štetu hrvatskih građana i njihovih Ustavom i međunarodnim ugovorom zaštićenih prava. Vidjeli smo događanja u Vukovaru 18.11. na dan sjećanja kada je i predsjednik Republike Hrvatske nakon događanja rekao da sigurnosne službe, odnosno sigurnosno-obavještajna agencija nije na najbolji način odradila svoj posao i da predstavnici državne vlasti nisu bili upozoreni na moguća događanja u Vukovaru. Vidjeli smo nekim slučajevima koje je pokrenulo državno odvjetništvo i USKOK da su neke informacije iz sustava obavještajne zajednice izašle u medije i da se prije nego što su nadležne službe postupale prema osobama koje su osumnjičena za počinjenje kaznenih djela prema pozitivno pravni propisima Republike Hrvatske da su određeni podaci koji bi trebali biti tajni podaci iz sustava sigurnosno-obavještajne agencije izašle u javnost. Ovaj naš prijedlog nema veze sa niti jednom osobom koja aktualno obnaša dužnost ravnatelja niti koja bi ti trebala obnašati. Smisao ovoga prijedloga je da s obzirom da i predsjednik Republike Hrvatske koji se neposredno bira na izborima kojega biraju građani Republike Hrvatske može biti samo dva mandata uzastopno zbog nekih demokratskih standarda ajmo reći u vidu ne samo predsjednika nego i druge dužnosnike koji obavljaju visoke dužnosti smatramo da jedna osoba 8 godina na jednoj dužnosti je sasvim dovoljno da bi stručno, kvalitetno i nepristrano obavila svoj posao. Nitko nakon isteka mandata ravnatelja agencije ne šalje van iz sustava nego postoji ona druga odredba zakona gdje se osoba koja je bila ravnatelj agencije zadržava u sustavu na drugim dužnostima. Smatramo to da je potrebno zbog problema koji se pojavljuju u obavještajnoj zajednici, u sigurnosno-obavještajnoj agenciji ali zbog nekakvoga puta kojim bi trebale ići ako smo se opredijelili na to da je Republika Hrvatska europska zemlja sa najvišim demokratskim standardima. Upravo ovaj sustav ali i državno odvjetništvo Republike Hrvatske treba ograničiti da niti jedan uzastopni dugi niz obavljanja mandata bilo koje osobe na bilo kojoj dužnosti koja bi prešla više od dva mandata ili 8 godina stvara mogućnosti za eventualne i manipulacije i zlouporabe i na način da ono što jedna navika da jedna te ista osoba na istom mjestu obavlja vrlo važne dužnosti, a tiču se i najviših demokratskih standarda i Ustava Republike Hrvatske, prava građana, još jednom ponavljam ne ulazeći u bilo čije ime i prezime koje trenutno obavljaju dužnosti, bilo u sigurnosno-obavještajnoj agenciji, bilo u Državnom odvjetništvu, bilo u USKOK-u, bilo Vrhovnom sudu, dakle intencija je predlagatelja da bi se i ovaj sustav s obzirom na i predsjednika Republike, a i druge sustave koje imamo u Republici Hrvatskoj trebao ograničiti na dva uzastopna mandata. Klub HDSSB-a dakle ovo je naš prijedlog zakona koji se tiče sigurnosno-obavještajnog sustava.

predsjednik Republike Hrvatske koji također ima ovlasti nadzora nad i ovim službama, ali i nad drugim sustavom može biti samo dva puta. Mislim da bismo to trebali uskladiti u skladu s našim europskim putom i u skladu sa našom intencijom da zaštita ljudskih prava, temeljnih sloboda građana Republike Hrvatske mora biti na najvišem nivou. Predlažemo klubovima zastupnika da ovaj prijedlog zakona podrže. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nije prisutan, gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime zastupnika HDZ-a kolega Miroslav Tuđman. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. U svezi ovoga prijedloga zakona u kojem se predlaže da ista osoba ne može biti više od dva puta uzastopce birana za ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije treba zapravo reći dvije stvari. Prvo, da je praksa pokazala da nijedna osoba do sada nije bila ravnatelj agencije više od dva mandata, koliko ja znam čak ni dva mandata. Međutim, mislim da je problem sa sa zakonima ovim daleko složeniji, da cijelu tu zakonsku regulativu bi trebalo početi mijenjati zato što je ona stvarana tijekom dužeg vremenskog razdoblja, nije se imalo u vidu jedna cjelovita projekcija sustava nacionalne sigurnosti i zato postoji niz nedorečenosti koje bi trebalo promijeniti. I dozvolite, ja bih ovdje sa stajališta Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost upozorio na one nelogičnosti koje postoje u postojećoj zakonskoj regulativi, ne ulazeći u meritum stvari s obzirom na osjetljivost nekakvih tema i mislim da nije čak ni predviđeno da se o tim supstancijalnim stvarima raspravlja na plenarnoj sjednici. Znači ukazao bih na to da je sustav izgrađen od fragmenata, nije planiran kao cjelina i zato funkcionira kao niz samostalnih rješenja sa minimumom međusobne suradnje i koordinacije. Razlika u statusu i tretmanu pojedinih sastavnica izvještajnog i sigurnosnog sustava možemo prepoznati i po mogućnosti parlamentarnog nadzora nad tim sustavom. Tako recimo zakonom je predviđen parlamentarni nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom, vojnom-sigurnosno-obavještajnom agencijom te posredno nad Operativno-tehničkim centrom. Međutim, nije predviđen parlamentarni nadzor nad Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost, Zavodom za zaštitu informacijskih sustava, Operativno-tehničkim centrom, Upravom Policije kao ni Ministarstvom unutarnjih poslova u onom dijelu u kojem su u njegovoj nadležnosti kreiranje i korištenje baza osobnih podataka, razmjena osobnih podataka sa stranim službama itd. Prema postojećem zakonskim odredbama Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da ne bi ponavljao cijeli naziv koristit ću samo izraz odbor dalje, daje svoje mišljenje za imenovanje čelnika SOA-e i vojne SOA-e ali ne i za čelnike ostalih sastavnica izvještajnog sustava. To mišljenje odbora nije obvezujuće. Međutim, ne daje se mišljenje na imenovanje čelnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, Operativno-tehničkog centra. U nadležnosti je isto tako odbora da raspravlja godišnja izvješća Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao i godišnja izvješća policijske uprave. Međutim nije u nadležnosti, što nije logično, da ako raspravlja ta izvješća odbor ne daje mišljenja i na imenovanje ravnatelja Policije i ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje. S druge pak strane čak i u ovom jednom segmentu gdje odbor razmatra izvješća o radu Sigurnosno-obavještajne agencije i Vojne sigurnosno-obavještajne agencije i u jednom dijelu onoga koji se tiče poslova nadzora izvještajnog sustava na izvješća Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, odbor nema pravo odnosno nije predviđeno zakonom da razmatra planove rada Sigurnosno-obavještajne agencije i Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, a sukladno tome ne raspravlja niti o planovima rada ovih drugih sastavnica izvještajnog sustava. Samim time, ako nemate uvida u planove rada ne može se mjerodavno raspravljati niti o državnom proračunu koji se odnosi na rad tih službi niti o godišnjim izvješćima tih službi s obzirom da se ne zna što je prethodilo i koje su bile obveze u tekućoj godini. Poseban problem u koji ovdje neću ulaziti jeste problem godišnjeg planova rada cijelog tog sustava koji naprosto nije transparentan, nije dostupan odboru i on naprosto s time ne može raspravljati. Nadalje imate jedan drugi problem, a to je problem koordinacije cijeloga sustava. Dosadašnja je praksa bila da je predsjednik Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija bio član Vlade koji je ujedno i ministar unutarnjih poslova. To je s jedne strane logično, ali u pravilu nije dobro zato što postoji velika razlika između policijskih i izvještajnih poslova. I u pravilu većina zemalja ima to riješeno tako da ima posebnog člana Vlade koji je zadužen za sustav nacionalne sigurnosti. Poseban problem čini Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu koji definira zadaće Vijeća za nacionalnu sigurnost i to je pretpostavljam, odnosno vjerojatno jedini primjer u normalnom svijetu gdje je sve postavljeno naopako. Vijeće za nacionalnu sigurnost bavi se nadzorom, primarna je zadaća bavit se nadzorom izvještajnog sustava ili sustava nacionalne sigurnosti umjesto da sustav nacionalne sigurnosti daje informacije, izvješća Vijeću za nacionalnu sigurnost kako bi bio upoznat sa mogućim rizicima i kako bi to vijeće moglo donositi odluke koje se tiču nacionalne sigurnosti. Naprosto je to krivo postavljeno. I ono što imamo to je da u praksi to vijeće hajde da kažem pristojno jedva se sastaje onom zakonskom minimumu koje mu zakon propisuje i to se sastaje, te se sjednice koliko čujemo po novinama održavaju i telefonskim putem. Znači, zaključno možemo reći da ključni su nedostatci ovoga sustava da ne postoji parlamentarna praksa ni u Hrvatskom saboru, ni u ovom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da sudjeluju u raspravama i ciljevima i zadaćama sustava nacionalne sigurnosti, da se ne raspravlja o godišnjim planovima i zadaćama tog sustava i da su u tom smislu ciljevi i zadaće mimo ili izvan ili paralelno sustava parlamentarnoga nadzora. S druge pak strane imamo takva parcijalna rješenja, da ono što, kada već govorimo o građanskom nadzoru što jeste bitna sastavnica i mora biti jedna bitna odredba i parlamentarnog nadzora ovoga sustava. Međutim, ključno je čemu taj sustav primarno služi da li on obavlja te svoje temeljne zadaće, ali i u ovom suženom obliku vidi se da naprosto neke stvari izmiču. Ljudi su vrlo često ili naj, vrlo osjetljivi pitanju kad se radi o praćenju telefonskog prometa. daje šansu ili mogućnost parlamentarnog nadzora nad praćenjem, odnosno zahtjevima za telefonsko praćenje sigurnosnih službi ali ne i policije. Policija postavlja 90% zahtjeva za praćenje telefonskih razgovora što je negdje prošlu godinu iznosilo oko 40000 brojeva, se nema niti, nema parlamentarnoga nadzora niti putem odbora, niti putem nekih drugih mehanizama. Ukratko, postoji niz problema koje koje bi trebalo redefinirati u jednom ili nizu ovih zakona koji se tiču sustava nacionalne sigurnosti i zato mislim da ovaj prijedlog što je kolega Salapić izložio nije sporan, ali je naprosto nedostatan u odnosu na ukupnu problematiku jer bi puno toga trebalo pomijeniti da bismo imali kvalitan sustav nacionalne sigurnosti. Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice, uvaženi zastupniče Tuđman. Vi ste to dosta široko i dubinski zašli u problem cijelog obavještajnog sustava i sa većim dijelom onoga što ste rekli naravno da se slažem. Bio sam i na odboru kada smo o tome raspravljati i taj problem u obavještajnom sustavu postoji. za početak bi trebali napraviti prvi korak, a on je najvažniji bez obzira što ista osoba nije preživjela pod navodnicima na tome mjestu. Mi smatramo da bi to trebalo ipak ograničiti. Postoje drugi sustavi, to je povezano. Dakle i Državno odvjetništvo i Sigurnosno-obavještajna agencija i USKO itd. Bez obzira, može se dogoditi da netko savršeno dobro, odgovorno i pošteno radi svoj posao, a da bude, dakle smijenjen zbog nekih drugih razloga. Nadzor Hrvatskoga sabora i nadležnoga odbora i vi taj odbor vodite, mislim da nije dovoljan bez obzira što postoje elementi koji su temeljeni na zakonu. Vidjeli smo da kontrola sustava i transparentnost sustava je vrlo upitna. Neke korake zakonske treba poduzeti. Znamo da ovo nije neki veliki zakonski doprinos u cjelokupnom problemu, ali za početak smatramo da bi bilo potrebno ograničiti to. Isto tako, Sigurnosno-obavještajna agencija i osobe koje iz nje izlaze svjedoci smo i vidimo da taj problem postoji u našem društvu, a to je tzv. problem protuobavještajnoga sustava, ali i protuobavještajne zajednice gdje osobe koje su radile u sustavu nakon izlaska iz sustava po nečijim direktivama, da li im dolaze iz politike ili ne iz politike rade na način da se ugrožavaju prava građana RH i ljudska prava na najvišem nivou. Informacije koje iz sustava izlaze svakodnevno po javnim mjestima gdje to ne bi smjelo biti su veliki problem i smatramo da trebamo učiniti velike napore da se zakonskim rješenjima ovaj sustav uredi i dovede u red. To je interes RH, tu moramo biti svi zajedno. Ovo je samo prvi korak. Odgovor na repliku, Miroslav Tuđman. da ne može biti dva puta više izabran problem ovih uporaba i zlouporaba informacija nakon izlaska iz sustava nije niti riješen niti postavljen. Prema tome, to je jedno drugo pitanje za i trebalo bi ga riješiti na drugi način. Što se tiče ovoga mi gledamo samo jednostrano, u tom smislu da se štitimo da netko predugo ne bude u sustavu, da taj sustav ne košta ili da ne dođe do drugih nekakvih problema. Međutim treba, ako već predlažete ovo, onda je trebalo predložiti to i mehanizam zaštite tih ljudi. Jer ako netko ima zapravo dva šefa da pojednostavim stvari vrlo lako može doći u koliziju sa tim političkim interesima. bilo bi u najmanju ruku potrebno da nakon što je netko smijenjen da se to raspravlja na odboru, da taj čovjek može reći i dati svoje razloge i obrazloženje zašto je smijenjen tako da i na taj način postoji parlamentarni nadzor nad onima koji su primarni korisnici tog sustava. Tako da kažem puno je složenija materija čini mi se sa ovom jednom izmjenom ili dopunom pogotovo što ona u praksi nema svoju potvrdu, nećemo puno učiniti i moj je prijedlog kao što sam ovdje izložio da idemo u temeljnu rekonstrukciju ovih zakonskih odredbi cijelog sustava. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Tuđman znam da ste i upućeni i kako ste u svojoj raspravi govorili u ovu problematiku, no ono što sam zapazio a to je gotovo prva rečenica koja je pomalo sarkastična da nitko nije preživio dva mandata u sustavu sigurnosno-obavještajne službe je zapravo premisa koja relativizira pokušava relativizirati naš prijedlog i ne ulazi zapravo u bit problema. A znamo da problema u tom smislu ima. Znamo da je iz te službe dolazilo i pakiranje nekim našim političarima, znamo da evo sad najnoviji primjer gdje sam predsjednik Republike neću ja reći ali predsjednik Republike je rekao za problematiku u Vukovaru. Zatim znamo za curenje informacija i zbog toga je ovo kako kaže kolega Salapić možda prvi korak, a ako poslušamo onu narodnu riba smrdi od glave, prema tome ako imate uređen odnos na vrhu SOA-e i kad se postroji a to je ipak jedna vojna struktura tako bi se moglo reći nije vojna ali je u neku ruku slična tome dakle u tom slučaju onda sve štima, a ne bi trebalo biti kao dosada jel'. Sami ste govorili o problemu 40 tisuća telefonskih brojeva itd., ali to ću u raspravi govoriti pa ne bih htio sve u ovoj replici. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Gledajte, mi imamo jednu praksu naslijeđenu još iz socijalističkog sustava da se prvo radi kada nešto ne valja ili netko misli da nešto ne valja onda se radi smjena. Vi ste imali na primjeru SAD-a znači najveća njihova katastrofa ili pogreška cijelog izvještajnog sustava njihovog bio je 11. rujna. Nitko se nije smijenio nakon toga nego se išlo u analizu cijelog sustava da se vidi gdje je pogreška, što nije bilo dobro, zbog čega je došlo do promašaja i tek nakon 2, 3 godine došlo je do smjena kada se zaključilo što treba redefinirati u sustavu da se ne bi dogodilo to da se pogreške ponovno ponavljaju. Zato ponovno kažem ovaj zahtjev nije sporan ali nije dostatan. To je ključ problema. Recimo daleko veći pomak bi bio kada bi bila obveza svih ovih segmenata sustava nacionalne sigurnosti da barem pred odborom iznose svoje planove rada za određeni period i na taj način bi se moglo kontrolirati i vidjeti što se planira raditi, koji su učinci, koliko je taj sustav efikasan, koliko je koristan i konačno da li sredstva koja se izdvajaju za njih da li su dobra. I s druge strane to bi bio onda pravi put ili barem jedan segment tog puta da se vrši kontrola curenja ili ne curenja tih informacija ili svega onoga što je spomenuto jer moje je mišljenje da tu imamo i niz drugih faktora faktora koji utječu na ove procese ali su plasirani na taj način da se mi sami sobom bavimo.

uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Evo temeljem rasprave kolege Tuđmana očekujem da će stranka u oporbi, najveća stranka u oporbi po broju zastupnika uložiti jedan prijedlog zakonski, novi zakonski prijedlog upravo u smjeru ovoga što je kolega Tuđman Miroslav rekao da ćemo uskoro raspravljati o tome kao što sad raspravljamo o ovom jednom da kažem prvom koraku u možda ukoliko zastupnici shvate zapravo naš prijedlog i tom drugom koraku koji bi onda vodio sređivanju stanja u sigurnosno obavještajnoj službi ili agenciji. Ono što je nas ponukalo, dakle, ovo je samo dio naših zakonskih prijedloga počevši od prijedloga prije kojega smo uložili gotovo prije tri mjeseca o stanju u Vukovaru pa je sa da na 58 mjestu. Drugi prijedlog je bio također ograničavanje dva mandata glavnog državnog odvjetnika i treći je prijedlog bio ograničavanje na dva mandata ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije. Dakle, ravnatelja te agencije i postavlja i imenuje predsjednik Republike i premijer. Kaže se da nitko do sada u ovih 22 godine nije preživio dva mandata na čelu sigurnosno obavještajne agencije što ne znači da se to u budućnosti ne može ili neće dogoditi. Dakle nećemo prejudicirati ono što nas čeka. Zašto to govorim? Zašto smo napisali ovaj prijedlog? Zato što je tijekom izvršavanja dužnosti ravnatelja agencije a njega se smatra najodgovornijim, on je kaput di banda što bi rekli, dakle dolazilo do dosta ekscesa, dolazilo je do pod najnovije ovo što je sam, da ne ponavljam se stalno kao papagaj govorio predsjednik u Vukovaru. Zatim dolazi do curenja informacija, zatim dolazi do toga da nakon kažem služenja rada u sigurnosno obavještajnoj agenciji neki pojedinci završavaju možda ne svojom krivicom a možda i da,

Nakon dva mandata ravnatelj sigurnosno obavještajne agencije ostaje u sustavu, dakle neće on dobiti da kažemo otkaz, nogu itd., da više neće biti u sustavu obavještajne, sigurnosno obavještajne agencije ali Bože moj, rotiramo šefove odjela u bolnici, ravnatelje bolnica pa sve do predsjednika republike koji ima također ograničenje na dva mandata, što bi to bio ravnatelj SOJE ili DORHA doživotno ili beskonačno, besmrtnih kako se to kaže. Nema razloga, ajmo suvislo razmišljati kao zastupnici. Pa na kraju krajeva ako nitko nije doživio dva mandata onda je to još razlog više da dignete ruku za ovaj prijedlog. Govorili ste ovdje i to je točno i to sam vidio i u medijima ali i ovdje u saborskoj raspravi rečeno da je 40 tisuća brojeva a recimo i 40 tisuća i građana prisluškivano, dakle, mobitelski, telefonski prisluškivano. Svatko od nas ovdje zajamčeno ima barem po 200 brojeva u svom mobitelu, minimalno 200 brojeva i sad vi računajte 40 tisuća pa neka razgovarate sa 20 ljudi to je koliko, osam milijuna. Dakle, sa 40 tisuća prisluškivanja, svi su građani RH gotovo prisluškivani, nema onog čak i dijete koje se javi tati i mami, ako je tatin broj prisluškivan. E sad, kakav je nadzor svega toga, da kažem mogućnosti da one informacije koje su dnevno, koje su dobre za dnevno političke potpore iscure u javnost. To je problem. I vidjeli smo da ima takvih curenja informacija pa se ne zna tko je pročitao mail, kako to da je mail iscurio, ne samo jedan, više i ovdje naših saborskih zastupnika, pa čak i ministara, ministrica. Kako se može dogoditi da netko objavili mail, novine objave mail, toga je toga upućen tome i tome, sama pošiljatelj maila ili je onaj koji je dobio mail rekao ili ova treća strana o kojoj govorimo. Znači za dnevno političke potrebe netko je u centru za, operativni tehnički centar može dakle, svi putevi vode u Rim, pardon u operativni tehnički centar, sve elektronske veze svih tele operatera vode u operativni tehnički centar. To se zna, to nije tajna. To smo ovdje raspravljali. Zbog toga očekujem od vas dragi kolege da s obzirom da nema ama baš nikakvih ni političkih to ne bi trebala bit jer imali smo depolitizaciju policije, pred sami kraj mandata gospođe Kosor ovdje smo raspravljali o Zakonu o depolitizaciji policije. Tako je to bilo rečeno. Prema tome ako uzmemo taj čimbenik u obzir i činjenicu koju je izrekao gospodin Miroslav Tuđman da nitko nije doživio dva mandata nema nikakav razlog da se zakon

Prvo što se tiče možda prisluškivanja da to budemo to jasniji, ja sam rekao 40 tisuća brojeva praćenja prometa ne slušanja razgovora, koliki je taj broj koji je to odobrava DORH odnosno sud, koliki je taj broj to ne zna. Međutim, iz ovoga se već mogu itekako vidjeti, pratiti mreže i kontakti i odnosi ali to nije ni pod kakvim nadzorom. Međutim ovo što ste rekli, tu smo i pozvali ste vi i kolega Salapić na predsjednika Republike da službe nisu odradile posao u Vukovaru. Predsjednik Republike, ne pozvali ste se na to, to sam htio reći. Tu smo na vrlo skliskom terenu znate. I imate ocjenu predsjednika Vlade koja je potpuno suprotna koja kaže da nije zadaća službi. I tu je, ali je tu pitanje što pod time podrazumijevamo. Ako mi očekujemo ili netko očekuje da bi službe trebale imati svoje izvore u svim stožerima koji organiziraju prosvjede onda je to jedan sustav za koji ja nikada neću biti. Prema tome, to samo znači da bi trebalo procjene se sigurnosti trebaju raditi moraju raditi, samo se rade na drugi način. I to rade sigurnosne službe a ne izvještajne službe. poslove i dimenzije sigurnosnih službi i izvještajnih službi stvarajući sigurnosno-obavještajne agencije. I to je opet jedan suštinski problem koji bi zakonom trebalo odrediti. Tako da ovakve stvari koje se postavljaju sa ovim zahtjevima da li službe jesu ili nisu radile, trebale su ili nisu trebale nešto raditi. Mi čak nemamo zakonsku pretpostavku da nekog pozovemo na, niti na Odbor za unutarnju politiku i da i nacionalnu sigurnost i da o tome raspravljamo. i u svojoj raspravi a evo i sada spomenuli 11.9. Dakle, ono što se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovdje kod nas je to bio 11. Dakle, ne bih htio uspoređivati posljedice koje su nastale, 11 puta 1 puta, 1 9 i 11 2 9, dakle radi se o tome da je to zaista rekao bih, nije problem da ne kažem, to jest jedan manje sigurnosni problem i s time se slažem s vama, to je jedan procjena koja je mogla biti izvršena bez silne upotrebe sve one da kažem mašinerije kojima raspolaže sigurnosno-sigurnosna služba. A to da smo mi citirali samo predsjednika Republike, dakle govorim, citirali smo ga, mi, slažemo li se mi u potpunosti sa tom izjavom to je druga stvar, no citirali smo predsjednika Republike. Josip (HDSSB)** Kolega Grubišić, sa pravom ste govorili o problematici prisluškivanja, o problematici praćenja osoba koje su eventualno osumnjičene za kaznena djela i njihovih obitelji. Ja smatram da je to najopasnija posljedica i djelatnost koja izravno utječe na ljudska prava na najvišoj razini. Osobe koje rade u sustavu i ja se zalažem za to da u Kazneni zakon Republike Hrvatske obavještajci, odnosno osobe koje rade u službama Republike Hrvatske budu kažnjeni maksimalnim kaznama zatvora ako u javnosti iznose informacije koje se tiču bilo koje osobe izvan službe i nadležnosti koje su dobile prema odlukama Vrhovnoga suda Republike Hrvatske. Niti u jednu svrhu a posebno ne u političku. Mi smo svjedoci kada su izbori da mnoga državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj su zatrpana brojnim anonimnim kaznenim prijavama, brojnim podacima iz intimnih života političara i njihovih obitelji, osoba koje se za bilo šta kandidiraju, apsolutno sve ono što zalazi u najintimnije živote ljude, kandidata, građana i građanki Republike Hrvatske. Kazneni sustav Republike Hrvatske i cjelokupni zakonski okvir nadzora ovoga sustava sigurnosno obavještajne zajednice pa i potrebe da Hrvatski sabor i nadležni saborski odbor ima maksimalne ovlasti da može osobe pozivati na davanje informacija Hrvatskome saboru. I mi znamo tko taj sustav bira ali ga na žalost ne kontrolira. To je puno opasnije od bilo kojeg referendumskog pitanja koje smo postavili do sada i bilo koje definicije temeljnih ljudskih prava. Te osobe ne mogu biti izvan nikoga i ne mogu se postaviti da su iznad Boga. Vjerujući u njihovu stručnost i u njihovu odanost interesima Republike Hrvatske ja se duboko zalažem da to budu zaista samo interesi Republike Hrvatske a ne osobni interesi ljudi koji rade u sustavu i koji svoju čast

da se ne prisluškuje veliki broj ljudi u Hrvatskoj kada je ministar, bivši ministar govorio o da kažem prisluškivanju, o elektronskom praćenju ajde da kažem, ne samo dakle telefon, mobitelskom nego i svega ostalog kao što prati i Amerika cijeli svijet. Tako imamo mi priliku pratiti cijelu Hrvatsku. I mailove i sve, to mi svi znamo, to je notorna činjenica. Dakle, 40, pa je rečeno nije to puno brojeva samo 40 tisuća telefonskih brojeva. Pa gledajte, pa ne komuniciram ja samo sa jednom osobom ili ne znam ni ja nego sa 100 ljudi, ili ne znam ni ja koliko više. Dakle svi oni ulaze u sustav tko god mene nazove ili ja nekoga nazovem ulazi u sustav prisluškivanja. To je činjenica. Mi živimo u Big brotheru. Svi skupa, i mi svi zastupnici i svi, cijela Hrvatska, kao i cijeli svijet zapravo, nismo iznimka od toga. Tako da se očekuje u radu sigurnosno-obavještajne službe prije svega povjerenje u te ljude koji to rade. Oni sigurno sve znaju o svakome od nas, ali to povjerenje i poštenje koje bi morao kada prisegne da radi u sigurnosno-obavještajnoj službi i da neke stvari kako kažu odu s njim kao i sa svećenikom kao kada ispovijeda odu u grob to je onda ta činjenica. A ne da cure informacije za 3 tisuće kuna, 2 tisuće kuna što prodaju informacije novinama. Pa onda svi mi zapravo živimo u nekakvom Big brotheru i gledamo kada ćemo osvanu u ne znam, ne ću imenovati novine koje to tako rade bez provjere i bez ikakve kontrole. Tako da nekada je u politici postojao da kažem i fer play, jer Isus je rekao neka baci prvi kamen tko nije zgriješio. Koji nije zgriješio, da, pa se toga trebamo držati i u politici. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U pojedinačnoj raspravi javio se kolega Branko Vukšić. Nije prisutan, gubi pravo rasprave po ovoj točci. Kolega Salapić želite li završno govoriti?